Уважаеми народни представители, на Председателския съвет уточнихме следната програма, като включихме и предложението на Деница Златева по ал. 3.

представител. 2. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги. Вносител – Министерският съвет, продължение от миналата седмица. седмица. 3. Законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение и допълнение на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза в България” между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България. Вносител – Министерският съвет. съвет. 4. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя. Вносители – Сергей Станишев и група народни представители. представители. 5. Избор на управител на Националната здравноосигурителна каса. 6. Проект за решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. Вносители – Деница Златева и Атанас Мерджанов. 7. Проект на решение за вземане на акт от Препоръка № 202 на Международната организация на труда относно минимума на социалната защита. Вносител – Министерският съвет.

9. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства. Вносители: Сергей Станишев и група народни представители – точка втора за четвъртък. 10. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията. Вносители: Димчо Михалевски, Рамадан Аталай, Ахмед Башев и Емил Костадинов – точка трета за четвъртък. 11. Проект за решение за налагане на Мораториум върху всички сделки на разпореждане и строителни дейности с държавни имоти в урбанизираните и извън урбанизираните територии на устройствени зони „А” и „Б” по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, освен за случаи на инфраструктурни обекти с местно и национално значение. Вносители: Сергей Станишев и група народни представители – точка четвърта за четвъртък. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”. Вносители – Сергей Станишев и Лютви Местан. 13. Проекти за решения за избиране на постоянни комисии на Народното събрание – продължение, точка първа 14. Проект за решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствие при финансовото управление на Министерство на вътрешните работи за периода от 1 януари 2010 г. до 31 май 2013 г. Вносители – Волен Сидеров и група народни представители. 15. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс. Вносители – Михаил Миков и група народни представители. 16. Първо гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност. Вносители – Светла Бъчварова, Пенко Атанасов и Спас Панчев.

В периода от 3 до 9 юли 2013 г. са постъпили следните законопроекти и проекторешения: Проект за решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Вносители са народните представители Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията. Вносители са Димчо Михалевски и група народни представители. 3. Законопроект за изменение на Закона за младежта. Вносител е Министерският съвет. Законопроект за допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност. Вносители са народните представители Светла Бъчварова, Пенко Атанасов и Спас Панчев. 5. Законопроект за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Вносител е Министерският съвет. Проект за решение за избиране на Постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. Вносители са народните представители Деница Златева и Атанас Мерджанов. Мерджанов. Съответните законопроекти и проекти за решения са разпределени в комисиите. Съобщения: На 5 юли 2013 г. в Народното събрание е внесен Доклад за състоянието на администрацията през 2012 г., приет с Решение № 389 от 2013 г. на Министерския съвет. Докладът е изпратен в Комисията по правни въпроси и е на Ваше разположение в Библиотеката на Народното събрание. Постъпил е препис от Решение на Конституционния съд по Конституционно дело № 11 от 2013 г. С решението си Конституционният съд се произнася по искането на Омбудсмана на Република България и обявява за противоконституционна разпоредбата на чл. 28, ал. 5 от Закона за лова и опазване на дивеча. В изпълнение на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените щати за сътрудничество в областта на отбраната, министърът на отбраната уведомява Народното събрание, че за времето от 7 до 22 юли включително ще се проведе съвместната българо-американска подготовка „Тракийско лято – 2013 г.”, в която ще участват сили от Съединените щати. Мероприятието се провежда в изпълнение на Плана за съвместна българо-американска подготовка и учения в страната и чужбина за 2013 г. В изпълнение на чл. 18 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили министърът на отбраната уведомява Народното събрание, че със своя заповед е разрешил преминаването през и пребиваването на територията на Република България на въздухоплавателни средства и военнослужещи от военновъздушните сили и въздухоплавателни средства

до 5 септември 2013 г. Съвместните бойни стрелби не са свързани с провеждането на военни операции, подготвителни действия за водене на предстоящи или предполагаеми военни операции, както и с извършването на дейности за предотвратяването на военни действия, водени от други въоръжени сили. В Народното събрание е постъпил секторен анализ на конкурентната среда на пазарите за производство, търговия, пренос и снабдяване с електрическа енергия, приет от Комисията за защита на конкуренцията.

„Уважаеми господин председател, с Решение № 577 от 7 юли 2013 г. на Общинската избирателна комисия – Варна, съм обявен за избран за кмет на Община Варна.

Приложение: Решение на Общинската избирателна комисия – Варна, и удостоверение за избран кандидат за кмет, издадено от Общинската комисия.” Има ли някакви изказвания по точка първа? Не виждам. Моля, режим на гласуване за освобождаването на народния представител Портних.

Благодаря Ви, господин председател. Гласувах „против” молбата на колегата Портних, защото парламентарната му група трябва да влезе в залата и да гласува неговото искане. Когато влязат те в залата, тогава ще гласувам „за”. Други колеги за отрицателен вот? Не виждам. Процедура – господин Мерджанов, заповядайте. Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги народни представители, съзнавам, че ситуацията е изключително нестандартна и трябва да вземем решение за освобождаване на избран народен представител на друга длъжност, при положение че собствената му парламентарна група отсъства от заседанието на Парламента. Пределно ясна е волята и желанието на тук присъстващите народни представители от парламентарните групи, които желаят Парламентът да работи и правят всичко необходимо да бъдат придвижвани в срок и качество законите, които са нужни на страната. В крайна сметка мисля, че с прегласуването, за което правя процедура, ние ще дадем знак, че сме малко по-високо от нашите колеги от Парламентарната група на ГЕРБ във всяко едно отношение. Защото и тогава, когато се освобождаваше управителят на Националната здравноосигурителна каса, те трябваше да бъдат тук и да защитават неговата кандидатура, ако държат на неговите качества, на неговата работа...

когато на два пъти Народното събрание е отказало да освободи народен представител и Конституционният съд го е сторил. Да знаете, че има такъв случай, не е прецедент. Поставям на прегласуване точка първа за освобождаване на Портних като народен представител.

има регистриран кворум. Днешният кворум е 125 народни представители, което означава, че всички решения се вземат с 63 гласа. При прегласуването имаше 58 гласа „за”.

изписването и преценката на кворума. От участвалите в гласуването имаше мнозинство. От регистрирания кворум нямаше мнозинство. Аз продължавам да смятам, че

Уважаеми господин председател, във връзка с обсъждането на законопроекта предлагам в залата да бъдат допуснати следните представители на вносителя: господин Красен Димитров – заместник-министър на икономиката и енергетиката, госпожа Силвана Любенова – директор на дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите” и госпожа Десислава Георгиева – началник отдел в дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите”.

Имамов лица. Гласували 77 народни представители: за 77, против и въздържали се няма. Предложението е прието. Моля допуснатите лица да влязат в пленарната зала.

Уважаеми колеги, в пленарно заседание от предишната седмица беше изслушан Докладът на Комисията по икономическата политика и туризъм по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги. Има постъпили още няколко доклада от парламентарни комисии. Това са докладите на: Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, Комисията по регионална политика и местно самоуправление и Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Предлагам в този ред да чуем докладите на постоянните парламентарни комисии. Давам думата на председателя на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения да представи Доклада

информационни технологии и съобщения? Член на постоянната парламентарна комисия желае ли да представи доклада? представителите на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, ще дам думата на председателя на Комисията по регионална политика и местно самоуправление

На редовно заседание, проведено на 27 юни 2013 г., Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги, № 302–01–2, внесен от Министерски съвет на 21 юни 2013 г.

Направените предложения за изменение и допълнение в закона са във връзка с препоръки на Европейската комисия, свързани с необходимостта от предприемане на последващи действия и законодателни мерки на национално ниво във връзка с прилагането на Директива 2006/123/ЕО относно услугите на вътрешния пазар. Законопроектът цели постигане на по-прецизно въвеждане и пълно и точно прилагане на разпоредбите на Директивата за услугите в България, което да създаде по-голяма правна сигурност за доставчиците на услуги. С направените изменения и допълнения е предвиден механизъм за контрол на процеса по въвеждане на нови нормативни изисквания относно достъпа до услуги или упражняването на дейности по предоставяне на услуги. С предложените промени в законопроекта се отстраняват констатираните от Европейската комисия несъответствия с разпоредбите на директивата. Законопроектът конкретизира трите принципа за съответствие, съгласно които специален закон може да въвежда разрешителен режим – принципите на недискриминация, необходимост и пропорционалност. Една от основните цели на директивата е да улесни презграничното (временното) предоставяне на услуги. В тази връзка и с цел по-голяма яснота на законовите разпоредби терминът „свободно предоставяне на услуги” е заменен с „временно предоставяне на услуги”. законопроекта е предвидено изменение, което касае предоставяне на услуги от лица, които са законно установени в друга държава членка, придобили са право да упражняват конкретна дейност и желаят временно или еднократно да предоставят тази услуга в България. С промените в законопроекта се гарантира, че тези лица могат свободно да предоставят услуги с временен характер на територията на България, като тази свобода може да бъде ограничена само от изисквания, наложени с изрична разпоредба в закон, и при спазване на посочените принципи, като специалните закони, които регулират конкретна дейност, следва да предвиждат разграничение в изискванията към доставчиците на услуги за случаите на трайно установяване в България и случаите на временно предоставяне на услуги. Във връзка с препоръките на Европейската комисия следва да бъдат предприети законодателни мерки за изменение и допълнение и в други законодателни актове. Във връзка с това със законопроекта се въвеждат и изменения и допълнения в Закона за Камарата на строителите в България и в Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, отнасящи се по-специално за временното и еднократното предоставяне на услуги в областта на архитектурата, инвестиционното проектиране и строителството. В хода на дискусията членовете на комисията се обединиха около необходимостта от приемане на законопроекта. От страна на представителите на Камарата на архитектите и на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране бе обърнато внимание, че предложените с § 21 от Преходните и заключителни разпоредби на законопроекта промени в Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране следва да се прецизират с оглед на по-голяма яснота по отношение необходимите документи за вписване в съответните регистри на лица за временно или еднократно предоставяне на услуги в областта на архитектурата и инвестиционното проектиране. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика и местно самоуправление с 12 гласа – „за”, 0 гласа – „против” и 0 гласа – „въздържал се”, предлага на Народното събрание

Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! „ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги, № 302-01-2, внесен от Министерския съвет на 21 юни 2013 г. На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 3 юли 2013 г., бе обсъден законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги, № 302-01-2, внесен от Министерския съвет на 21 юни 2013 г. На заседанието присъстваха господин Бончо Бончев – началник на отдел „Право на установяване и услуги и политика за потребителите”, дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите” в Министерството на икономиката и енергетиката, и госпожа Цанка Цанкова – старши експерт в отдел „Право на установяване и услуги и политика за потребителите”, дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите” в Министерството на икономиката и енергетиката. Вносителите представиха законопроекта и подчертаха, че с него се цели прецизиране и допълване на съществуващата национална нормативна уредба в областта на установяването и свободното предоставяне на услуги за постигане на пълно съответствие с разпоредбите на европейското законодателство в областта на услугите на вътрешния пазар и по-конкретно с изискванията на Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. Направени са промени във връзка с премахването на думата „администратор” на Единно звено за контакт. По силата на чл. 3 от закона функциите на Единно звено за контакт в България се изпълняват от изградения и поддържан от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Единен портал за достъп до електронни административни услуги, който се явява и администратор на Единния портал за достъп до електронни административни услуги и на Единното звено за контакт. В ход е изграждането на нов портал, който ще изпълнява функциите на Единно звено за контакт, което налага предложената промяна. Предвижда се Министерският съвет да приеме наредба за условията и реда за поддържане и функциониране на Единното звено за контакт по съвместно предложение на министъра на икономиката, енергетиката и туризма и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Изброени са изискванията към доставчиците на услуги, които се допуска да бъдат въвеждани в националното законодателство, когато тези изисквания са недискриминационни, пропорционални и оправдани от наложителни причини, свързани с обществения интерес. С цел по-голяма яснота на законовите разпоредби терминът „свободно предоставяне на услуги” е заменен с „временно предоставяне на услуги”, за което е дадено определение в Допълнителните разпоредби. В съответствие с изискванията на директивата в законопроекта е предвидено, че лица, които са законно установени в друга държава членка и са придобили право да упражняват конкретна дейност могат свободно временно или еднократно да предоставят тази услуга в България. На следващо място, специалните закони, които регулират конкретна дейност, следва да предвиждат разграничение в изискванията към доставчиците на услуги за случаите на трайно установяване в България и случаите на временно предоставяне на услуги. хода на дебатите беше отбелязано, че съгласно препоръките на Европейската комисия по прилагането на Директива 2006/123/ЕО следва да бъдат предприети законодателни мерки за изменение и допълнение и и в други законодателни актове с оглед привеждане на специфичното законодателство за отделните сектори в съответствие с разпоредбите на директивата. В тази връзка със законопроекта се въвеждат и изменения и допълнения в Закона за Камарата Камарата на строителите в България и в Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, отнасящи се по-специално до временното и еднократното предоставяне на услуги в областта на архитектурата, инвестиционното проектиране и строителството. След проведената дискусия и изказаните мнения, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения с 8 гласа „за” и 1 глас „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги, № 302-01-2, внесен от Министерския съвет на 21 юни 2013 Благодаря Ви, господин Хайрула. Сега да чуем доклада на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Заповядайте, господин Червеняков.

Уважаеми колеги, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове е изготвила становище, но преди да ви го прочета искам да кажа нещо принципно по отношение дейността на комисията. Може би оттук нататък трябва да свикнем с мисълта, особено като чухме становищата на предходните комисии, че всяка една комисия трябва да прави становище за съответствие със съответните европейски актове, или така нареченото acquis Струва ми се, че вече в рамките на трети парламент, в който работим като страна – членка на Европейския съюз, не е работа само на една комисия да преценява съответствието на законопроектите с актовете на Европейския съюз. Естествено, когато има някакви сериозни противоречия между вносителя и съответната водеща комисия, може би тогава Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове трябва да се произнася по въпроса за съответствието, особено с оглед този контрол, който осъществява по спазването на принципите за субсидиарност и пропорционалност на европейското законодателство. По отношение на внесения законопроект: заседанието на Комисията взе участие Десислава Георгиева – началник отдел в Дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите” в Министерството на икономиката и енергетиката. I. Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги има за цел да приведе българското законодателство в съответствие с европейските изисквания в областта на свободното предоставяне на услуги и по-конкретно с изискванията на Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година относно услугите на вътрешния пазар. II. Със законопроекта се отстраняват констатираните от Европейската комисия несъответствия с разпоредбите на директивата. Същевременно, разпоредбите на Закона за дейностите по предоставяне на услуги се допълват и прецизират с оглед избягване на неяснотите и различните тълкувания, както и с цел установяването на единен подход за унифициране на приложимото национално законодателство в областта на предоставянето на услуги. С проекта на закон се предлагат промени, по-важните от които са: 1. Предлага се регламентиране на общите правила и принципи относно осигуряване правото на установяване на доставчиците на услуги и свободното предоставяне на услуги, гарантирани от разпоредбите на чл. 49 и 56 от Договора за функциониране на Европейския съюз и на посочената директива. 2. Предвижда се механизъм за контрол на процеса по въвеждане на нови нормативни изисквания относно достъпа до услуги или упражняването на дейности по предоставяне на услуги. Компетентните органи са длъжни да мотивират въвеждането на изисквания спрямо доставчиците на услуги, както и да посочат съответствието им с принципите на свободата на установяване и свободното предоставяне на услуги. 3. Конкретизират се трите принципа на съответствие, съгласно които специален закон може да въвежда разрешителен режим – принципите на недискриминация, необходимост и пропорционалност. 4. Налага се задължение на компетентните органи да приемат всички документи, издадени по законодателството на друга държава членка, които са еквивалентни или по същността си сравними с целта на изискванията, определени в законодателството на 5. Въвеждат се и изменения и допълнения в Закона за Камарата на строителите в България и в Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, отнасящи се по-специално за временното и еднократното предоставяне на услуги в областта на архитектурата, инвестиционното проектиране и строителството.

некоректни, тъй като препращат към актове на Европейския съюз, които не са пряко приложими от държавите членки. Изискванията на директива се транспонират в националното законодателство на държавите членки, поради което текстовете следва да препратят към българското законодателство, което ги е

начин. 6. В законопроекта са допуснати някои правно-технически грешки, които могат да бъдат отразени между първо и второ четене. IV. Въз основа на гореизложеното и като се вземат предвид направените бележки, може да се направи заключение, че с предложените промени в Закона за дейностите по предоставяне на услуги ще се постигне по-прецизно, пълно и точно въвеждане на разпоредбите на Директивата за услугите в България, с което ще се създаде по-голяма правна сигурност за доставчиците на услуги.

Благодаря Ви, господин Червеняков. Представени са и четирите доклада на постоянни комисии по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги. Откривам дебата по първото четене на законопроекта. Има ли желаещи за изказвания?

Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа! Този законопроект е от групата на така наречените „хармонизиращи законопроекти”, които привеждат в съответствие нашето законодателство с европейското. Смятам, че докладите на комисиите бяха достатъчно изчерпателни. В някои от тях са отразени дискусиите по отношение на това как със законопроекта промени ще се отразят на българския бизнес. Подобна дискусия беше водена в Комисията по икономическата политика и туризъм. Има много технически бележки, особено от юридическа гледна точка – мисля, че между първо и второ четене тези корекции ще бъдат направени. Моят призив е да подкрепим законопроекта. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Имамов. Има ли реплики на изказването на господин Имамов? Няма. Има ли желаещи за други изказвания? Някой от вносителите желае ли да каже нещо по предложения законопроект? Не желаете.

Моля, гласувайте. Гласували 97 народни представители: за 97, против и въздържали се няма. Законопроектът е приет на първо гласуване.

по Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза в България” между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България, № 302-02-5, внесен от Министерския съвет на 21 юни 2013 г.

и Комисията по външна политика. Изчаквам председателя на Комисията по здравеопазването,

Заповядайте, госпожо Джафер. да бъдат допуснати в пленарната зала проф. Чавдар Славов – заместник министър на здравеопазването, и д-р Тонка Върлева – началник отдел „Управление на донорски програми”, дирекция „Обществено здраве и управление на донорски програми” в Министерството на здравеопазването.

на госпожа Джафер. Гласували 74 народни представители: за 74, против и въздържали се няма. Процедурното предложение е прието. Моля, поканете допуснатите лица да влязат в пленарната зала. Заповядайте, госпожо Джафер. по Програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България” между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България, № 302-02-5, внесен от Министерския съвет на 21 юни 2013 г. На свое заседание, проведено на 3 юли 2013 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение и допълнение на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България” между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България, № 302-02-5, внесен от Министерския съвет на 21 юни 2013 г. На заседанието присъстваха министърът на здравеопазването д-р Таня Андреева, д-р Тонка Върлева – началник отдел „Управление на донорски програми”, дирекция „Обществено здраве и управление на донорски програми” в Министерството на здравеопазването, представители на съсловните организации в сферата на на здравеопазването и на пациентските организации. От името на вносителя законопроектът и мотивите към него бяха представени от д-р Таня Андреева. Тя информира народните представители, че Споразумението за изменение и допълнение на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза в България” между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България е подписано на 23 януари 2013 г. в изпълнение на Решение № 27 на Министерския съвет от 2013 г. Първоначалното споразумение е подписано за двегодишен период 2010-2012 г.

С измененото и допълнено Споразумение за още три години 2012-2015 г. (фаза 2), Глобалният фонд ще продължи да подкрепя изпълнението на редица дейности за контрол на туберкулозата, за които не са предвидени средства от бюджета на Министерството на здравеопазването. Одобрената от донора сума на безвъзмездна помощ общо за целия петгодишен период на Програмата

лв., и ще бъде отпускана съгласно три поредни ангажимента, описани в заглавната страница на измененото и допълнено Споразумение, както следва: първи ангажимент (за периода март 2010 г.-февруари 2013 г.) в размер на 3 млн. 134 хил. 547 евро (6 млн. 130 хил. лв.); втори ангажимент (за периода март 2013 г.-февруари 2014 г.) в размер на 1 млн. 812 хил. 445 евро

Глобалният фонд си запазва правото да не предостави пълния размер от средствата по втория и третия ангажимент в случай, че няма налични средства или прецени по свое усмотрение, че програмното изпълнение е незадоволително. Общият размер на одобрената сума от Фонда, която страната ни може да получи през втората фаза от изпълнението на Програмата за периода 2012-2015 г. е 4 млн. 440 хил. 211 евро в съответствие с условията, описани в секция „F” от Анекс А на измененото и допълнено Споразумение. Необходимите средства за вътрешно финансиране, в това число и разходите за данъци (включително данък добавена стойност), мита, такси по доставките на стоки и услуги, ще бъдат осигурявани в рамките на утвърдените бюджети на Министерството на здравеопазването за съответните години. Основните целеви групи на Програмата и за следващите три години ще бъдат: общото население; лица, лишени от свобода; ромска общност; инжекционно употребяващи наркотици и лица с алкохолна зависимост; бежанци и лица, търсещи убежище; имигранти; младежи в риск в специализирани институции; деца на улицата и юноши, живеещи в социални заведения. Индиректни целеви групи са и контактни лица на болни с активна туберкулоза; медицински персонал в лечебните и здравни заведения; персонал в местата за лишаване от свобода. Чрез продължаване изпълнението на Програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България” ще се постигне: - намаляване на заболеваемостта от туберкулоза в България от 39/100,000 през 2006 г. дo 27/100,000 през 2014 г.; - повишаване на относителния дял на пациентите с туберкулоза с успешен изход от лечението от 80 на сто през 2006 г. до над 85 на сто през 2014 г.; - намаляване на относителния дял на пациентите прекъснали лечение от 6 на сто през 2006 г. до под 3 на сто през 2014 г.; повишаване на относителния дял на пациентите с мултирезистентна туберкулоза с успешен изход от лечението от 40 на сто за пациентите стартирали лечение през 2010 г. до 75 на сто за пациентите стартирали лечение през 2012 г. Ратифицирането на Споразумението се налага от предвиденото в него разрешаване на спорове чрез арбитраж и изпълнението на вътрешно-правните процедури по влизането му в сила съгласно чл. 85, ал. 1, т. 5 и 7 от Конституцията на Република България. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати: „за” – 12, без „против” и „въздържали се”, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение и допълнение на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България” между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България, № 302-02-5, внесен от Министерския съвет на 21 юни 2013 г.” Сега да чуем доклада за първо гласуване на законопроекта за ратифициране на споразумението на Комисията по правни въпроси. Кой ще представи доклада? Господин Хамид,

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми народни представители, „ДОКЛАД на Комисията по правни въпроси за първо гласуване относно Законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение и допълнение на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна безвъзмездна помощ по Програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България” между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България, № 302-02-5, внесен от Министерския съвет на 21 юни 2013 г. На свое заседание, проведено на 3 юли 2013 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение и допълнение на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България” между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България, № 302-02-5, внесен от Министерския съвет на 21 юни 2013 г. На заседанието присъстваха представители на Министерството на здравеопазването. Законопроектът беше представен от професор Чавдар Славов – заместник-министър на здравеопазването. Първоначалното Споразумение между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България е подписано за двугодишен период (2010-2012 г.) и е на обща стойност 3 млн. 282 хил. 695 евро. С предлаганото изменение и допълнение на Споразумението Глобалният фонд ще продължи да подкрепя изпълнението на дейности за контрол на туберкулозата, за които не са предвидени средства от бюджета на Министерството на здравеопазването за още три години. Средствата от безвъзмездната помощ за целия 5-годишен период на програмата възлиза на 6 млн. 659 хил. 184 евро и ще бъдат предоставяни на разсрочени плащания, както следва:

Предвижда се необходимите средства от вътрешното финансиране да бъдат осигурявани от утвърдения бюджет на Министерството на здравеопазването за съответната година. Основните целеви групи на програмата ще бъдат: общо население; ромска общност; лишени от свобода; инжекционно употребяващи наркотици и лица с алкохолна зависимост; младежи в риск в специализирани институции; деца на улицата; юноши, живеещи в социални заведения; имигранти; бежанци и лица, търсещи убежище. Очакванията от програмата са намаляване заболеваемостта от туберкулоза, повишаване относителния дял на пациентите с туберкулоза с успешен изход от лечението и намаляване на относителния дял на пациентите, прекъснали лечение. Народният представител Мая Манолова подчерта, че законопроектът е безспорен и че проблем би могъл да възникне единствено при реализиране на програмата и усвояването на средствата по нея. След проведената дискусия и обсъждане, Комисията по правни въпроси единодушно с 10 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроекта за ратифициране на Споразумението за изменение и допълнение на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ

Сега да чуем доклада на Комисията по бюджет и финанси относно Законопроекта за ратифициране на споразумението. Заповядайте, господин Цонев. Благодаря, госпожо председател. „ДОКЛАД относно Законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение и допълнение на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза в България”

въпросния законопроект. На заседанието присъстваха представителите на Министерството на здравеопазването: проф. д-р Чавдар Славов – заместник-министър, и д-р Тонка Вълева – началник на отдел „Управление на специализирани донорски програми” в дирекция „Обществено здраве”. Законопроектът беше представен от проф. д-р Чавдар Славов.” Госпожо председател, в доклада по-нататък се обяснява фактическото споразумение, което направиха колегите преди мен. Аз ще предложа доклада за стенограмата. Ще ми позволите само да прочета гласуването: „След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” – 9 народни представители, без „против” и „въздържали се”. Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси

на Споразумението за изменение и допълнение на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза в България” между Глобалния фонд за борба срещу

по Законопроекта за ратифициране на споразумението. Кой ще представи доклада на Външната комисия? Заповядайте, господин Йончев. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми народни представители! „ДОКЛАД на Комисията по външна политика относно Законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение и допълнение на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза в България” между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България, № 302-02-5, внесен от Министерския съвет на 21 юни 2013 г. На редовно заседание, проведено на 3 юли 2013 г., Комисията по външна политика разгледа внесения от Министерския съвет законопроект. С измененото и допълнено споразумение за още три години – 2012-2015 г. (фаза 2), Глобалният фонд ще продължи да подкрепя изпълнението на редица дейности за контрол на туберкулозата, за които не са предвидени средства от бюджета на Министерството на здравеопазването.” Уважаема госпожо председател, основната част от доклада съдържа числова информация и конкретни данни, които вече бяха представени в докладите на предишните комисии, така че аз ще прочета заключителната част от нашия доклад, като, разбира се, пълният текст на доклада е внесен в Деловодството на Народното събрание. „Ратифицирането на споразумението се налага от предвиденото в него разрешаване на спорове чрез арбитраж и изпълнението на вътрешно-правните процедури по влизането му в сила съгласно чл. 85, ал. 1, т. 5 и 7 от Конституцията на След изслушването на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което Комисията по външна политика с единодушие прие следното становище: Предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 5 и 7 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Споразумението за изменение и допълнение на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза в България” между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България.” Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Йончев. Моля за стенографския протокол да бъдат приложени докладите на Комисията по външна политика и на Комисията по бюджет Откривам дебата по законопроекта. Искат ли вносителите – представителите на Министерството на здравеопазването, да представят законопроекта?

Уважаеми народни представители, има ли заявки за изказвания? Заповядайте, господин Местан. Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, във връзка с гласуването по точка първа от днешния дневен ред Проектът за решение за прекратяване на пълномощията на народен представител, електронната система отчете, че решението е било прието, после възникнаха съмнения дали това решение е набрало достатъчно кворум и се създаде ситуация на неяснота. Разбира се, ние не бихме били изправени пред такъв казус, ако дясната половина на Парламента беше заета от парламентарната група, която би трябвало да бъде най-заинтересована това решение да бъде прието, но предвид на създадената ситуация, предлагам Ви по изключение да гласуваме още веднъж този проект за решение. Подкрепата за процедурата, която правя, може да се счита и за промяна ад-хок на правилника. Предлагам мнозинството да поеме своята отговорност и в съгласие с духа на Конституцията да приключи този казус с приемане на решение за прекратяване на пълномощията на народен представител. Благодаря. Уважаеми господин Местан, Вие сте наясно, че предложението Ви е на ръба на парламентарния правилник. Аз не се наемам да участвам в ад хок промени в правилника. Тъй като воля на мнозинството е да реши дали да допусне едно или друго гласуване в пленарната зала, предвид че наистина имаше проблем с отчитането на електронната система за гласуване, която обяви, че Решението за прекратяване на пълномощията на народния представител Портних е прието от Народното събрание, а проверката на кворума показваше обратното, за да не изпадаме в противоречия и предвид интереса на въпросния народен представител господин Портних, да бъдат защитени и неговите интереси с оглед поисканото прекратяване на пълномощията му като народен представител, ще допусна Вашето искане, като, първо, ще гласуваме изобщо възможността Проектът за решение за прекратяване на пълномощията на господин Портних да бъде гласуван отново. Моля режим на гласуване.

прегласуване на Решението за прекратяване на пълномощията на народния представител Иван Портних. Сега по същество ще припомня на народните представители, че е постъпило искане-заявление от Иван Николаев Портних във връзка с решение на Общинската избирателна комисия във Варна – да бъдат прекратени неговите пълномощия като народен представител. Той подава оставка пред Народното събрание. Служебният проект за решение беше прочетен. Той беше гласуван два пъти, като при второто гласуване електронната система за гласуване отчете, че предложението е прието, но съпоставката на изискуемия кворум показваше обратното. За да няма спорове по отношение на това дали са прекратени пълномощията на господин Портних като народен представител или не, допуснахме прегласуване на този проект за решение. Обявявам режим на гласуване на Решението за прекратяване на пълномощията на народния представител Иван Николаев Портних.

С това проектът за решение е приет и Народното събрание е прекратило пълномощията на Иван Николаев Портних – народен представител от 3. многомандатен изборен район като народен представител. Оставката на Портних е приета.

приета. Сега да се върнем към разглежданата точка от дневния ред. Открих дебатите по Законопроекта за ратифициране на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза в България”. Има ли желаещи народни представители да се изкажат по законопроекта?

за приемане на първо четене на Законопроекта за ратифициране на Споразумението за изменение и допълнение на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза в България” между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България. Моля, гласувайте.

Моля, гласувайте. Гласували 97 народни представители: за 97, против и въздържали се няма. Законопроектът е приет на първо гласуване. Заповядайте, госпожо Джафер.

Колеги, тъй като не са направени предложения за изменения или допълнения на законопроекта, какъвто е текстът на чл. 76, ал. 2, предложението на госпожа Джафер е допустимо и го подлагам на гласуване.

на гласуване. Гласували 81 народни представители: за 81, против и въздържали се няма. Предложението е прието. Моля госпожа Джафер да докладва законопроекта на второ четене. „ЗАКОН за ратифициране на Споразумението за изменение и допълнение на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза в България” между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България Член единствен. Ратифицира Споразумението за изменение и допълнение на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза в България” между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България, подписано на 23 януари 2013 г. Решението е прието от 42-то Народно събрание на 10 юли 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.” Благодаря, госпожо Джафер. Има ли изказвания по законопроекта, вече в процедура на второ гласуване?

Подлагам на гласуване наименованието на закона и неговия единствен член. Моля, гласувайте.

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги народни представители, предстои ни разглеждането на две важни

народни представители. Законопроектът е внесен в Народното събрание на 26 юни 2013 г. По законопроекта са постъпили два доклада доклад на Комисията по труда и социалната политика и доклад на Комисията по бюджет и финанси. Водеща е Комисията по труда и социалната политика, така че ще дам думата на председателя на Комисията по труда и социалната политика госпожа Корнелия Нинова да представи Доклада на комисията по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя. ДОКЛАДЧИК КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Благодаря, госпожо председател. Преди да представя доклада на комисията, на основание чл. 45, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание моля да бъдат допуснати в залата: госпожа Весела Караиванова – подуправител на Националния осигурителен институт; госпожа Людмила Елкова – заместник-министър на финансите; госпожа Светлана Дянкова – заместник-министър на труда и социалната политика; господин Емил Мирославов – директор на дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” в Министерството на труда и социалната политика. Моля, колеги, режим на гласуване за допускане на предложените лица в пленарната зала. Гласували

Предложението е прието. Моля, да бъдат поканени в залата госпожа Караиванова, госпожа Елкова, госпожа Дянкова и господин Мирославов.

по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, № 354-01-31, внесен от Сергей Станишев и група народни представители на 26 юни 2013 г. Комисията по труда и социалната политика на свое заседание, проведено на 4 юли 2013 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, № 354-01-31, внесен от Сергей Станишев и група народни представители на 26 юни 2013 г. На заседанието присъстваха: Хасан Адемов – министър на труда и социалната политика, Росица Янкова, Светлана Дянкова и Лазар Лазаров – заместник министри на труда и социалната политика; Бисер Петков – управител на Националния осигурителен институт, Весела Караиванова – подуправител на Националния осигурителен институт; Людмила Елкова – заместник-министър на финансите; Владимир Петров – директор на дирекция „Държавни разходи” в Министерство на финансите; Величка Микова – Конфедерация на независимите синдикати в България; Олег Чулев – КТ „Подкрепа”; Йорданка Велинова – Българска стопанска камара; Васил Тодоров – Българска търговско-промишлена палата; Ивелин Желязков – Асоциация на индустриалния капитал в България; Румяна Георгиева – Конфедерация на работодателите и индустриалците в България. Законопроектът бе представен от Георги Гьоков – заместник-председател на комисията. С предложения законопроект се повишава степента на социална закрила на работниците и служителите при неплатежоспособност на техния работодател. Подобрява се целенасочеността на средствата от фонда, особено в периоди на икономическа криза и се намаляват възможностите да се прехвърлят тези лица от системата на социалното осигуряване в тази на социалното подпомагане. Законопроектът цели да гарантира социалните права на работниците и служителите при специфични условия на несъстоятелност, при които е налице значително забавяне на процедурата по обявяване в неплатежоспособност и забавяне изплащането на дължимите обезщетения при неплатежоспособност на работодателя. Предлагат се следните комплексни мерки за постигане на набелязаните цели: увеличаване на периода, през който работодателят е осъществявал дейност преди началната дата на неплатежоспособността – от 6 месеца на 12 месеца, за да могат работниците и служителите да се ползват от предвидените права по този закон; увеличаване на размера на гарантираните вземания от 3 на 6 начислени, но неизплатени месечни трудови възнаграждения и парични обезщетения през последните 12 месеца. Предложените изменения не противоречат на международноправните изисквания. Финансовите измерения на предложените мерки са скромни и са във възможностите на бюджета на фонда за тази и за следващите години. Със заключителните разпоредби се предлагат промени в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване като се увеличава максималният размер на гарантираните вземания на работниците и служителите от 1000 на 1 200 лв. Предлага се законът да влезе в сила от 1 октомври 2013 г. В хода на дискусията народните представители коментираха, че Фондът за гарантиране на вземанията на работниците и служителите е създаден не за да поддържа фискалния резерв, а за да гарантира права. Подкрепено беше искането за създаване на работна група, която да направи предложения за промени, подкрепени от социалните партньори. Народните представители бяха запознати със становищата на институциите и социалните партньори. Министерството на труда и социалната политика подкрепя законопроекта, защото той е в интерес на работниците и служителите и цели да се гарантират в по-голяма степен техните социални права при несъстоятелност на работодателя. Финансовата стабилност на фонда няма да бъде нарушена, защото всяка година в него постъпленията от лихви от държавни ценни книжа са около 10 –11 млн. лв. Министерството на финансите счита, че предложената промяна би довела до значително разширяване на достъпа до ресурса на фонда, до риск от увеличаване на финансови злоупотреби от страна на некоректни работодатели и наети лица по отношение на средствата, които могат да се използват от фонда, както и до демотивация на работниците и служителите за обратно включване на пазара на труда. За голяма част от предлаганите в законопроекта промени е необходима и преценка на ангажиментите на страната като държава-членка на Европейския съюз. Съгласно становището на Националния осигурителен институт предвижданото увеличение на максималния размер на гарантираните вземания ще доведе до допълнителни разходи по бюджета на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите”. Увеличението за 2013 г. би било с 0,5 млн.лв. повече в сравнение с утвърдената план-сметка и разходите биха се повишили почти двойно за 2014 г. Като се има предвид целта на Директива 2008/94/ЕО за минимално ниво на защита на всички работници и служители в случай на неплатежоспособност на работодателя следва да се направи преценка дали увеличението на периода, за който се изплащат гарантираните вземания, не би довело до отрицателни последици в посока злоупотреба с права и умишлено поведение, изразяващо се в неплащане на заплати през продължителен период от време, като последица от очаквано плащане от фонда за по-дълъг от сегашния период. Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) подкрепя законопроекта и счита, че той кореспондира с намеренията на КНСБ за създаване на по-добра гаранция за реализиране правото на работниците и служителите на гарантирани вземания при несъстоятелност на работодателя. Това би било възможно, ако се удължи периода, за който фондът предоставя заместваща вземанията престация. Директива 2008/94/ЕО на Европейския парламент за закрила на работниците и служителите при неплатежоспособност на техния работодател указва, че този период не може да бъде по-кратък от периода, покриващ трудовото възнаграждение за последните три месеца. Когато обективно се налага, държавите-членки могат самостоятелно да решат и да определят с националното си законодателство периодът на гаранцията на вземанията от гарантиращата институция да бъде по-голям от минималния, посочен в директивата, както и референтния период, за който се прилага гаранцията, да бъде по-голям от 6 месеца. (КНСБ) предлага промяна в чл. 4, ал. 1, т. 2 на закона в посока разширяване обхвата на правоимащите, като в тях се включат и тези, които са в забава на получаване на възнаграждението в резултат на финансовата криза. КНСБ настоява от 2014 г. да се възобнови набирането на вноски от работодатели във Фонд „Гарантирани вземания на работници и служители”. Конфедерацията на труда „Подкрепа” подкрепя внесения законопроект, но има възражения по отношение на факта, че законопроектът не е разглеждан в Националния съвет за тристранно сътрудничество, както изисква Кодекса на труда, и с това се нарушава тристранният диалог. Международните стандарти задават изискуемия минимум, под който националните законодателства не могат да паднат. Защитата на работниците и служителите може да бъде разширена над този минимум по преценка на националния законодател. В тази връзка предлаганите промени не противоречат на международноправните изисквания и в същото време отразяват съществуващи практически проблеми с изплащането на трудовите възнаграждения в хипотеза на несъстоятелност на работодателите. Социално оправдани са измененията, които разширяват правото на гарантирани вземания на работниците и служителите от 3 на 6 начислени, но неизплатени възнаграждения и парични обезщетения през последните дванадесет (вместо шест по сега действащия закон) месеца. месеца. КТ ”Подкрепа” не подкрепя частта от законопроекта, касаеща чл. 4, ал. 2 на действащия към момента закон, според която лицата могат да се ползват от права права по този закон при условие, че работодателят е осъществявал дейност най-малко 12 (вместо 6) месеца преди началната дата на неплатежоспособността. Правото на възнаграждението за положен труд и на парични обезщетения за това, както и гарантирането им не би трябвало да се обвързва с периода, в който работодателят е осъществявал своята дейност. Асоциацията на индустриалния капитал в България счита за правилни предлаганите промени, касаещи увеличаването на периода, през който работодателят е осъществявал дейност преди началната дата на неплатежоспособността от 6 на 12 месеца и увеличаването на максималния размер на гарантираните вземания от 1000 на 1200 лв. Не се подкрепя предложението за увеличаване на размера на гарантираните вземания от 3 на 6 начислени, но неизплатени месечни трудови възнаграждения и парични обезщетения през последните 12 месеца. Шест месеца е твърде дълъг период, като се има предвид, че в Кодекса на труда е предвидена законова възможност на работника и служителя да прекрати трудовия си договор без предизвестие, в случай че работодателят забави изплащането на трудовото възнаграждение или обезщетение. В този случай работникът или служителят има право да търси дължимото си възнаграждение по исков ред. В случай, че бъде прието увеличението на размера на гарантираните вземания от 3 на 6-месечни възнаграждения се предлага петият и шестият месец на бъдат получавани възнаграждения в размер на минималната работна заплата към момента на изплащането им. Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) подкрепя направеното предложение правата по този закон да могат да се ползват при условие, че работодателят е осъществявал дейност най-малко 12, а не 6 месеца преди началната дата на неплатежоспособността. КРИБ не подкрепя направените предложения за увеличаване размера на гарантираните вземания, свързани с неизплатените, но начислени заплати и парични обезщетения. Подобно увеличение на размера на вземанията ще засили интереса към фонда преди всичко от некоректни работодатели и ще създаде предпоставки за злоупотреби със средства от фонда, както и възможности за източване на фонда чрез контролирани, умишлени фалити, без да са правени вноски. Българска стопанска камара подкрепя законопроекта като отбелязва, че увеличаването на размера на гарантираните вземания и срока на покритие може да увеличи риска на неправомерно отношение към работниците и служителите и увеличаване размера на неизплатени дължими възнаграждения и обезщетения. По редакцията на чл. 22, ал. 1 и чл. 23, ал. 1 се предлага пред думите „последните 6 начислени, но неизплатени трудови възнаграждения” да се добави изразът „не повече от”, като по този начин се синхронизира изискването за наличието на не по-малко от 3 месеца действително правоотношение с работодателя. След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: 12 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, Комисията по труда и социалната политика прие следното становище: Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя № 354-01-31, внесен от Сергей Станишев и група народни представители

Комисията по бюджет и финанси да представи доклада по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя. Не виждам председателя на Комисията по бюджет и финанси. Кой от членовете на комисията ще представи доклада? Заповядайте.

354-01-31, внесен от народния представител Сергей Дмитриевич Станишев и група народни представители на 26 юни 2013 г. На заседание, проведено на 3 юли 2013 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя. На заседанието присъстваха: от Министерството на финансите Людмила Елкова – заместник-министър, и Владимир Петров – директор на Дирекция „Държавни разходи“; от Министерството на труда и социалната политика Росица Янкова – заместник-министър, и Емил Мирославов – директор на Дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд”; институт Бисер Петков – управител, и Весела Караиванова – подуправител; от КНСБ Диана Найденова – главен експерт; от КТ „Подкрепа” Димитър Шахънов – главен експерт; от Българска стопанска камара Димитър Бранков – заместник-председател, и Йорданка Велинова – експерт; от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България Иван Захариев – директор пазар на труда; от Асоциацията на индустриалния капитал на България Ивелин Желязков – директор на Дирекция „Тристранно сътрудничество”. От името на вносителите законопроектът беше представен от народния представител Георги Гьоков. С предложения законопроект се повишава степента на социална закрила на работниците и служителите при неплатежоспособност на техния работодател. Подобрява се целенасочеността на средствата от фонда, особено в периоди на икономическа криза и се намаляват възможностите да се прехвърлят тези лица от системата на социалното осигуряване в тази на социалното подпомагане. Законопроектът цели да гарантира социалните права на работниците и служителите при специфични случаи на несъстоятелност, при които е налице значително забавяне на процедурата по обявяване в неплатежоспособност и забавяне изплащането на дължимите обезщетения при неплатежоспособност на работодателя. Предлагат се следните комплексни мерки за постигане на набелязаните цели: - увеличаване на периода, през който работодателят е осъществявал дейност преди началната дата на неплатежоспособността – от 6 месеца на 12 месеца; увеличаване на размера на гарантираните вземания от 3 на 6 начислени, но неизплатени месечни трудови възнаграждения и парични обезщетения през последните 12 месеца;

те са в съответствие с директивите на Европейския съюз за закрила на работниците и служителите в случай на неплатежоспособност на техния работодател, отразяват съществуващите практически проблеми

Във Фонда за гарантиране на вземанията на работниците и служителите има свободни около 220 млн. лв., вложени в държавни ценни книжа, като приходите от тях надхвърлят 11 млн. лв. За 2012 г. за изплащане на обезщетения са използвани само 826 хил. лв. за 485 работници и служители от 47 фирми при среден размер на обезщетението 1702 лв. Наличният финансов ресурс разкрива резерви за гарантиране на подходяща социална закрила на осигурените за този риск лица. Заместник-министър Людмила Елкова потвърди подкрепата на Министерството на финансите за законопроекта. По разчети на министерството, ако законопроектът се приеме, планираните разходи за обезщетения от Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите” за периода от 1 октомври до 31 декември 2013 г. ще се увеличат с 500 хил. лв., а за 2014 г. с 2 млн. лв. Тя обърна внимание и на риска от увеличаване на действия от страна на недобросъвестни работодатели и наети лица с цел финансови злоупотреби при усвояване на средствата от фонда. От името на НОИ управителят господин Бисер Петков и подуправителят госпожа Весела Караиванова изразиха подкрепа за законопроекта и потвърдиха направените разчети от Министерството на финансите. Те заявиха готовността на НОИ за засилване на контрола при възложената им дейност по отпускането и изплащането на обезщетенията по този закон. Свои становища по законопроекта изразиха и присъстващите работодателски и синдикални организации. Те изразиха принципна подкрепа за предложения законопроект, като направиха и някои забележки и предложения по конкретни текстове от него. Председателят на комисията господин Йордан Цонев изрази увереност, че между първо и второ гласуване на законопроекта ще бъде направено необходимото прецизиране на текстовете за сближаване на позициите на работодателските, синдикалните организации и вносителите. На поставените от членове на комисията въпроси беше отговорено изчерпателно. След приключване на дискусията се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: „за” - 11, „против” и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

Сега ще дам думата на някой от вносителите да представи законопроекта. Заповядайте, господин Гьоков. Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Ще си позволя накратко да Ви представя Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя. Голяма част от това, което ще кажа, ще повтори представянето пред двете комисии, но все пак да изслушате и мотивите на вносителите още веднъж, защото е важен законопроект в социалната сфера. С предложения законопроект вносителите са се водили преди всичко от мотива за повишаване на степента на социална закрила на работниците и служителите при неплатежоспособност на техния работодател. С този законопроект се цели подобряване на целенасочеността на средствата от фонда, особено в периоди на икономическа криза, в какъвто се намираме в момента, и се намаляват възможностите да се прехвърлят тези лица от системата на социалното осигуряване в тази на социалното подпомагане. Законопроектът цели преди всичко да гарантира социалните права на работниците и служителите при специфични случаи на несъстоятелност, при които е налице значително забавяне на процедурата по обявяване в неплатежоспособност и забавяне на изплащането на дължимите обезщетения при неплатежоспособност на работодателя. По същество се предлагат следните комплексни мерки за постигане на тези цели: 1. Увеличаване на периода, през който работодателят осъществява дейност преди началната дата на неплатежоспособността от 6 на 12 месеца, за да могат работниците и служителите да се ползват от предвидените права по този закон. 2. Увеличаване на размера на гарантираните вземания от три на шест начислени, но неизплатени месечни месечни трудови възнаграждения и парични обезщетения през последните 12 месеца. 3. Предложението е да се увеличи максималният размер на гарантираните вземания на работниците и служителите от 1000 на 1200 лв. Тези изменения не противоречат в никакъв случай на международноправните изисквания. Напротив, те са в съответствие с директивите на Европейския съюз за закрила на работниците и служителите в случай на неплатежоспособност на техния работодател, отразяват съществуващите практически проблеми по изплащането на трудовите възнаграждения и гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на техните работодатели. финансовите измерения, които също са важен елемент от мотивите на вносителите, предложените мерки са твърде скромни и са във финансовите възможности на самия фонд и за тази, и за следващите години. Ясно е, че във Фонда за гарантиране вземанията на работниците и служителите има натрупани около 220 милиона, които към момента са вложени в държавни ценни книжа

по данни са изплатени обезщетения за 826 хил. лв. на 485 работници и служители от 47 фирми при среден размер на обезщетението 1782 лв. Наличният финансов ресурс във фонда гарантира и разкрива резерви, че може да бъде поета социалната защита на осигурените за този риск лица през тази и следващата година. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Гьоков. Преди да дам думата за изказвания на народните представители, да попитам някои от представителите на министерствата дали желаят да вземат думата?

Благодаря, госпожо председател. Госпожи и господа народни представители! От представянето на становищата на комисиите, вероятно и от това, което беше представено от вносителите на законопроекта, законопроекта, сте разбрали, че ние от Министерството на труда и социалната политика подкрепяме този законопроект. И нещо повече: повече: готови сме с наши експерти между първо и второ четене да работим заедно с народните представители от Комисията по труда и социалната политика за правене на предложения, които биха подобрили този законопроект. Въпреки че се разбра за нашата подкрепа от становищата, все пак се чувствам длъжна, тъй като това е изключително важен законопроект, да представя и становището на Министерството на труда и социалната политика.

Но тези 3-4 параграфа, с които се изменят текстове от съществуващия закон, са изключително важни. С риск да повторя някои от тезите, казани тук от народните представители, също ще кажа какво се изменя с този законопроект. Преди това искам да кажа, че предложените изменения са в интерес на работниците и служителите и целят да гарантират в по-голяма степен техните социални права при несъстоятелност на работодателите. С § 1 се предлага изменение на минималния период от 6 на 12 месеца – това вече стана ясно, през които работодателят трябва да е осъществявал дейност преди началната дата на неплатежоспособността това е условието работниците и служителите да ползват права по закона. Увеличаването на периода е свързано със следващите предложения за промяна на размера на гарантираните вземания. Със следващите предложения за промяна – в § 2 и § 3, се увеличава размерът на гарантираните вземания за работниците и служителите, чието трудово правоотношение не е прекратено към датата на съдебното решение или е прекратено през последните три месеца преди датата на съдебното решение. решение. Предлага се също да се увеличи размерът на шестмесечните трудови възнаграждения и парични обезщетения през последните 12 календарни месеца. С § 4 се предлага увеличение на максималния размер на гарантираните вземания, определен в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г., което кореспондира с предложението за увеличаване на срока на неизплатените месечни трудови възнаграждения и парични обезщетения от 3 на 6 месеца. 6 месеца. В Министерството на труда и социалната политика, когато правихме експертиза върху Закона за изменение и допълнение на закона, който беше внесен от народни представители, предложението за по-големи размери на гарантираните вземания е социално справедливо. Независимо, че този закон може да се смята за малко по-икономически, отколкото социален, трябва да държим сметка и за това колко е справедлив и каква справедливост се разпростира върху една от страните в него, а именно работниците и служителите. Затова смятаме, че това е справедливо решение, тъй като работниците и служителите имат право да получат заработените си трудови възнаграждения. По този начин се намалява рискът да останат неовъзмездени за положения от тях труд. От друга страна, разбира се, на нас ни е ясно, че това ще доведе до увеличаване на разходите по Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“.

не би довело до много големи разходи през 2014 г. Все пак трябва да бъдат преценени рисковете за финансовата стабилност на фонда и фонда и е важно да се направят много сериозни финансови разчети при приемането на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г. г. В тази връзка Ви моля да имате предвид това, че фондът има право на иск срещу работодателя или масата на несъстоятелност за възстановяване на неизплатените средства. Ако имате това предвид, което и ние имаме предвид и аз току-що казах, считаме, че са несъстоятелни опасенията за злоупотреба с права и умишлено поведение на работодателите, изразяващо се в неплащане на заплати през продължителен период от време.

има много стара история. Той се появи в нашето правно пространство през 2004 г. и е част от онези усилия на държавата в предприсъединителния процес, когато се подготвяхме да станем член на Европейския съюз. Точно този тип взаимоотношения, които регламентира и регулира този закон, много отдавна са обект на внимание на Европейската общност. Искам да Ви кажа да бъдете сигурни, че навремето, когато направихме този закон, се съобразихме и приложихме всички директиви на Съвета, защото защото това беше изключително необходимо и важно условие – да прилагаме и ратифицираме европейските законодателни норми и да ги правим част от нашето българско законодателство. През 1980 г. е приета Директива на Съвета 987/ЕИО за сближаване на законодателствата на държавите членки относно закрилата на работниците и служителите в случай на неплатежоспособност на работодателя. Със следващата Директива 2002/74 на Европейската общност и Европейския парламент и на Съвета от 2002 г. са направени изменения и допълнения в директивата от 1980 г. Целта на тази директива е да осигури минимално ниво на защита на работниците в случай, че работодателят бъде обявен в несъстоятелност. За да постигне това директивата въвежда задължение за държавите членки за създаване на орган,

относно защитата на вземанията на работниците в случай на несъстоятелност на работодателя на Международната организация на труда, която България ратифицира през 2005 г. отново, като подготовка да се случи малко по-късно Вече Ви казах, че този закон стана факт през 2004 г.

те са били с цел да се постигнат някакъв тип гаранции за вземанията на работниците и служителите, които са работили при работодатели,

Предлагам да чуем представителите на другите министерства и на Националния осигурителен институт, както и народните представители, които искат да вземат участие в дебата, след почивката. Обявявам почивка до 11,30